nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, podsećam vas da je članom 14. Poslovnika Narodne skupštine propisano da Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika, na predlog predsednika Narodne skupštine.Saglasno navedenoj odredbi i obavljenim konsultacijama sa predstavnicima poslaničkih grupa, predlažem da Narodna skupština utvrdi da u ovom sazivu ima šest potpredsednika. O ovom predlogu ćemo se izjasniti pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima.Obaveštavam

Konstantin Arsenović, izabran sa izborne liste IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija;

prema članu 16. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog, pitam da li predstavnik predlagača želi da obrazloži predlog kandidata za potpredsednike Narodne skupštine? (Ne)Želim da vas podsetim da ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova. Konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće:

Poslanička grupa Demokratska stranka – 20 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa BORIS TADIĆ – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – 12 minuta; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – 8 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Nova Srbija – 7 minuta i 12 sekundi;

minuta.Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi, koji imaju pravo da govore svako po jednom do pet minuta.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Otvaram pretres o Predlogu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.Da

nije podneta lista govornika za raspravu koju sam otvorila.Zaključujem pretres.Kao što sam najavila, pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština prethodno utvrdi broj potpredsednika Narodne skupštine u ovom sazivu.Predlog predsednika je bio šest potpredsednika.Stavljam

mi da, saglasno članu 16. stav 5. Poslovnika, po azbučnom redu prezimena, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine, i to po azbučnom redu prezimena.Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije:1. Konstantin Arsenović2. Veroljub Arsić3. mr Igor Bečić4. prof. dr Vladimir Marinković5. Ninoslav Stojadinović6. Gordana Čomić.Podsećam vas da, prema članu 17. stav 1. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština na predlog predsednika odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika.Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije obavi javnim glasanjem.Stavljam na glasanje ovaj

je Narodna skupština odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, u tom slučaju je članom 17. stav 2. Poslovnika propisano da ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Prema odredbi člana 17. stav 3. Poslovnika, glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se i bira potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da, shodno toj odredbi: generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koje glasaju, predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Napominjem da Narodna skupština, prema članu 104. stav 1. Ustava Republike Srbije, bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izaberu:1. Konstantin Arsenović2. Veroljub Arsić3. mr Igor Bečić4. prof. dr Vladimir Marinković5. Ninoslav Stojadinović6. Gordana Čomić.Glasa

zaVlahović Sonja – zaVujić Vojislav – zaVujović Irena – zaVukić Vanja – zaVukmirica Svetislav – zaVukomanović dr Dijana

zaKostić Radmilo – zaKostreš Bojan – odsutanKrkobabić Milan – odsutanKrlić Mirko

Srbije.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim ih da zauzmu mesta pored predsednika

ste predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Jana Ljubičić.Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Pošto ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće: Poslanička grupa Srpska napredna stranka – dva sata, 43 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije – 30 minuta; Poslanička grupa Demokratska stranka – 20 minuta 24 sekunde; Poslanička grupa Boris Tadić – Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije – 14 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije – 12 minuta; Poslanička grupa Jedinstvena Srbija – 8 minuta i 24 sekunde; Poslanička grupa Nova Srbija – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Srpski pokret obnove, Demohrišćanska stranka Srbije – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – 7 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa SDA SANDžAKA – PDD – 6 minuta.Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa, međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi, koji imaju pravo da govore svako po jednom, do pet minuta.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika koji žele da učestvuju u raspravi.Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.Kako nijedna poslanička grupa nije predložila, odnosno nije nam dostavila imena poslanika koji bi učestvovali u raspravi, zaključujem pretres.Pre prelaska na glasanje podsećam vas da je, prema članu 21. stav 3. Poslovnika, generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Jana Ljubičić.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj